Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Вносител – Министерският съвет на 6 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 12 юни 2019 г., като предлагам да бъде включена като точка първа за днешното пленарно заседание – 4 юли 2019 г., а

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Правя обратно предложение, уважаема госпожо Председател на Народното събрание.

Над 20 неправителствени организации искаха дебат, искаха публичност, искаха експертен дебат по тази тема. Тя е важна, но Вие не го направихте. Това показва най-малко несериозно и неадекватно отношение към темата.

Вижте си чл. 79, ал. 1 от нашия правилник: „Законопроектите заедно с документите по чл. 76 и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. Същият срок, ако Народното събрание не реши друго – а то не е решило друго

Разбрах каква е обратната Ви процедура, господин Попов. Благодаря Ви. Ще се обоснова и аз какво… Не Ви отнемам думата. Дадох Ви възможност в продължение на 2 минути. Благодаря Ви, господин Попов! Не мисля, че съм диктатор. Моля Ви да заемете мястото си!

Ето сега имаме възможност да обсъдим тази тема. първо? Второ, госпожо Председател, на Председателски съвет тази точка не беше в дневния ред. Какво се промени от вчера до днес? Когато искаме да има прозрачност в една политическа

Тук става въпрос наистина за огромно разделение, което предстои в българското общество. Съвсем нормално беше тази точка да влезе в дневния ред и да бъде обсъдена на Председателски съвет, а не точно сега, в последния момент, с един доклад, който трябваше да бъде готов още преди една седмица, Вие да налагате силово точка в дневния ред и да искате изцяло промяна на политическата система в страната. Не е колегиално, не е правилно, не е демократично и затова приемете, че опозицията е несъгласна и няма нищо лошо в това. Тази точка може да се гледа следващата сряда – нищо не пречи, няма такова бързане. Нека обществото да бъде подготвено за това, което го очаква, а не в последния момент Вие да налагате, пак казвам, силово. Да, сега сте силни, но в крайна сметка животът е едно колело – утре ще бъдете слаби. Надявам се, че ние няма да подхождаме по този начин. Благодаря Ви. Нищо не налагам силово, просто предлагам и ще оставя на залата да реши със своето гласуване как ще протече днешният ден – дали точката ще влезе за обсъждане или не. Подлагам на гласуване предложението, което направих преди малко. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Правя процедура по прегласуване – някои от колегите не успяха да гласуват, а и е хубаво да се видят кои са говорителите на мутрите в България. Благодаря. (Силен шум и реплики

гласуване. Какво се случва с пулта на госпожа Анастасова?

Госпожо Стоянова, заповядайте.

Председател. „Доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република г., № 902-01-28, внесен от Министерския съвет на 6 юни 2019 г., приет на първо гласуване на 12 юни 2019 г. – проект за второ гласуване. „Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„В чл. 64 числото „11“ се заменя с „0“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Искрен Веселинов, Младен Михов, Александър Сиди, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Йордан Йорданов, Калин Поповски, Александър Сабанов: „В § 1 се създава изречение второ със следния текст: „Определя размера на субсидията за парламентарна дейност на 1 500 000 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

България): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този дебат ще завърши така, както започна скандално, неприятно, с повече недоизказано, отколкото казано, защото колкото и да се говори последните три-четири седмици по този въпрос, всъщност нищо не се каза по същество. И ако това беше целта Ви, ако първоначалната идея е била това публичната дискусия да бъде ангажирана с темата за партийните пари, а не със сериозните проблеми на българското общество, е в това, уважаеми дами и господа, като че ли успяхте. Забравиха се грешките на Министерството на финансите, което направи така, че да се плаща повече, отколкото пише в бюджета. Не се забелязаха протестите, свързани с цената на горивата, не се забелязаха протестите на медицинските сестри, не обръщате внимание на протеста за застрояването на София, слепи и глухи оставате за онези, които протестират, тъй като Законът за Черноморското крайбрежие е по-строг към тези с палатките, отколкото към тези с багерите. И то е същата логика, каквато правите и сега – наказвате тези, които са по-слаби, за да укрепите властта на тези, които са по-силни. Точно както строителят инвеститор на Черноморието е защитен от закона, а човекът с палатката и къмпингуващият – не, точно така големите и силни партии – тези, които са във властта, ще имат пари, а тези, които се борят за обществено доверие, няма да имат. Това е идеята на този закон покрихте темите с единия лев. Поне засега! Но предупреждавам Ви, уважаеми дами и господа, ще платите сериозна цена за това това и е защото Вие не само започнахте състезание към дъното, Вие сте на път да го спечелите. И не говоря само за дъното шест, пет, едно цифри зад, които не стои нищо друго освен произвол – говоря за начина, по който водите дебат и налагате решенията. Всички проспахме един референдум. Грях, който тепърва ще тежи. Публичният дебат, който поведохме през тези четири седмици, не отговаря на елементарните условия за сериозността на въпроса, който разглеждахме. Пропиляхме две години, в които периодично темата за субсидиите се вдигаше, но като заплаха. Не ни дразнете много, казвате Вие, защото ще направим субсидията един лев, не искайте оставка на този или на онзи, защото ще видите какво ще Ви се случи. Думите на министър-председателя, с които започна този псевдодебат преди няколко седмици, са показателни. Да отворим, казва той, за олигархията да влязат, да станат министри, депутати и така нататък, нали това искате – обяви раздразнително, нека партиите ги пазаруват. Те, между другото, олигарсите, няма да станат министри и депутати, няма да се занимават с това нещо, което изисква публичност и излизане пред хората, те ще си ги напазаруват – този път официално. И така, както както в Народното събрание, и във всички ведомства стоят снимките на предишните им ръководители, така утре в офиса на някой едър бизнесмен или корпоративен деятел може да си сложи снимките на онези политически лица, които защитават неговите интереси. Това е бъдещето, което чертаете днес.

и го прави съзнателно. Въпросът е: защо? Най-вероятно има различни мотивации. Някои от Вас, някои политически сили – ДПС например, считат, че като играят тази игра, ще пуснат друг, ще пуснат нещо, което знаят, че е неправилно, тъй като са го заявявали нееднократно, за да осъществят пробив на друго място. Това е тяхна политическа стратегия. ХАСАН Защото отдавна така мисля. Други, защото отдавна са загубили дори мисълта, че имат собствена воля и могат да направят нещо различно от това, което им е казано отгоре. Повечето от Вас не само че знаят и съзнават, а и не искат да гласуват това предложение. Само че чувството им за отговорност съвсем не може да се изравнява с чувството им за подчиненост – жалко, това е жалко, както и да е. За всеки случай и тези, които мислят, че може да надиграят и да надхитрят тази игра, и на тези, които го правят от сляпо подчинение бих казал, че в крайна сметка всички – цялата политическа система и българският народ ще плати този един лев, и ще го плати с рестото. Това е…

Не виждам реплики. Процедура – заповядайте, господин Свиленски. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, гледаме много важна точка – актуализация на държавния бюджет. И на тази толкова важна точка точката, която е един вид вот на доверие към правителството, в залата отсъства и министър-председателят, който има някакви международни, обективни причини, но къде е министърът на финансите? Къде е, да кажем, някой заместник-министър на финансите, някой началник на отдел в Министерството на финансите, някой служител в Министерството на финансите? Някой от Министерството на финансите въобще има ли в тази зала, госпожо Председател? Гледаме актуализация на държавния бюджет. Вече стана ясно с включването на тази точка, че тя ще получи подкрепата и на ДПС. Вие имате осигурено гласуване, но поне нека тези хора, които гарантират държавността, които представляват държавата,

Имате ли други изказвания? Заповядайте, господин Ангелов. госпожо Председател, дами и господа народни представители! По предложението на Искрен Веселинов и група народни представители мисля, че това е едно от най-правилните предложения относно това каква субсидия и какъв размер субсидия да получава всяка една парламентарно представена партия от гледна точка на това наистина годишно всяка една от партиите да има достатъчен бюджет, да се яви на избори и да може да организира своята организационна работа и наеми на клубове, и координатори на партията, и горива, и реклами, и медийно обслужване, и всичко останало, включително тази сума е изчислена на база на това, че един път годишно обикновено се случват и избори в България.

Народно събрание и българските народни представители ще излязат от партийните си пристрастия, ще погледнат наистина върху нещата, както трябва да бъдат и ще защитят демокрацията в България. Ако това предложение на Искрен Веселинов и група народни представители бъде подкрепено, мисля, че и демокрацията в България ще бъде защитена, а и желанието на българското общество субсидиите на партиите да бъдат намалени ще бъде осъществено. Защото на база на тази сметка

да направят така, че да решим този проблем, а да не го задълбочаваме, защото никой не печели от това. Ние от ВМРО винаги сме били за намаляване на партийните субсидии, участвали сме в предходния парламент и за такива предложения тогава не сме срещали подкрепа и сега сме „за“ и затова сме подкрепили предложението на първо четене да бъдат намалени субсидиите. В крайна сметка, когато се намалява нещо, трябва да се направи така, че наистина и общественият интерес да бъде защитен, и интересът на политическите партии в България, да не правим така, че българските политически партии да бъдат зависими от бизнеса, от олигарси, от местни феодали или още по-лошо – от чужди държави, от чужди фондации, чужди организации, което се е случило, за съжаление, през годините назад в така наречения преход в България. Така че наистина, моля Ви, подкрепете това предложение на Искрен Веселинов и група народни представители, за да може да сложим край на тази абсурдна ситуация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Реплика ли има, господин Зарков? Заповядайте за реплика.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

защото Вие разбирате, че драстичното намаляване, всъщност отмяната на партийната субсидия, не е правилно решение. Ще Ви кажа обаче защо няма да го подкрепим, оценявайки опита Ви за баланс. То затваря политическия живот в рамките на парламентарно представените партии. Вие сте от политическа формация, която е била парламентарно представена в някои моменти, непарламентарно представена в други моменти. финансиране и партиите, които са извън парламента – тяхната дейност. Българският политически живот има нужда от отваряне, а не от затваряне. Няма нужда да подкрепяме само и единствено това, което е моментното политическо състояние към определен ден. Трябва и е необходимо ние непрекъснато да привличаме и да провокираме политическа дейност във възможно най-голям брой хора, възможно най-голям брой организации. Това е основната гаранция за жизнеността на демократическия процес. И въпросът ми към Вас е: тъй като балансът Ви може да бъде отхвърлен, ако отхвърлят Вашето предложение, то ние отиваме на изходна точка за отхвърляне на партийната субсидия, тогава как ще гласувате Вие предложението по вносител?

господин Марков за съжаление, ние не видяхме предложение от страна на БСП по повод на тези промени в Закона за бюджета. Има две-три предложения, които са внесени от ДПС или от страна на част от „Обединени патриоти“. Според мен Вашата теза за това да подкрепите това предложение просто е абсурдна. Значи ние предлагаме вариант наистина, който да е оптимален вариант за това партиите да имат нормален живот, и Вие казвате, че ще го отхвърлим, защото извън парламента има партии, които също трябва да получат средства. Кои са тези партии? Направили ли сте си труда да видите колко са извън парламента, които получават в момента субсидия? На този въпрос отговаряли ли сте? Има само една, която основният ѝ лозунг по време на изборите, когато се участваше в парламента, беше, че няма да ползва субсидията. Тоест ние ще помогнем дори на тази партия за това да се отърве от субсидията, защото те не искат да я ползват. Една-единствена партия има извън парламента, която ползва субсидия в момента и те, хората, не искат да я ползват, но законът ги задължава. Нека да им помогнем да не я ползват. Вие това не искате да направите. Ето, нека да помогнем на извънпарламентарните партии, които са поели ангажимент към обществото и не са го осъществили. Така че логиката Ви, за съжаление, разбирам логиката на ГЕРБ за момента защо подкрепя това предложение и ще се борят докрай за него, защото такъв ангажимент са поели с внасянето на този законопроект и ще го подкрепят, но не мога да разбера логиката на БСП. Логиката на БСП явно е не да решим проблема, а да продължаваме със скандала и да задълбочаваме политическата криза в България това е Вашата логика. И ако не подкрепите това предложение, не виждам начин, по който може да се реши ситуацията. Кое друго предложение ще подкрепите? За нула лева или за един лев ще подкрепите, господин Зарков? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Други изказвания?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „Движението за права и свободи“ е внесла своето предложение числото „единадесет“ да бъде заменено с числото и ще Ви кажа нашите аргументи защо предлагаме субсидията да е нула лева. Дебатът как да бъдат финансирани политическите партии е толкова стар и толкова дълъг, колкото и самият преход. Единадесетте лева се утвърдиха през годините като онази сума на една средно голяма партия, която е достатъчна да функционира партията, да издържа своя апарат, да издържа своите структури, своите офиси и да финансира своите кампании през годините, когато се провеждат избори. Макар и рядко обаче, има години, когато провеждаме и два вида избори, затова няма как да се съгласим, че субсидията трябва да бъде намалена. Всяко намаляване на субсидията под 11 лв. и оставане на този модел – публично финансиране на политическите партии, ще води до невъзможност една нормална, средно голяма партия да извършва своята дейност. Затова ние предлагаме да се отвори другият модел за финансиране – партиите да набират средства и да не получават публично финансиране.

Искаме да достигнем нива на демокрация в Съединените щати, защо да не заимстваме и този модел?

защото направихме много важни предложения по време на тези консултации и те, колегите, се бяха съгласили. В Бюджетна комисия обаче изведнъж, поради формални причини, фиксирани в нашия правилник, не се стигна до дебат, до обсъждане и до гласуване на предложенията за създаване на Фонда за детски градини, предложенията ни за намаляване на ДДС на хляба, книгите. книгите. Уважаема госпожо Дариткова, така че, когато правите консултации и поемате ангажименти, спазвайте ги! Наистина ще е от полза и за ГЕРБ.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

въпреки че има още няколко, но именно поради този модел на съществуване на политическата им система там, в цялото им управление, в цялата им история са само две партии – Републиканска и Демократическа. Това е този модел. До това докарва. Защото едрият бизнес в Америка, знаете, предпочита да подкрепи тези две големи партии. Нищо повече! И това е логично. И даже там има Закон за лобизма, официален закон, в който бизнесът, който ще подкрепя републиканци или демократи, ясно в договора си записва какво ще иска от тях, когато вземат управлението на властта. Нали се сещате, че това в България няма как да стане. Там обаче, ако дадеш нелегално дарение, влизаш в затвора все едно извършваш убийство. (Шум и реплики.) Така е, нали? Тук, в България, мислите ли, че ще стане този модел? Аз не вярвам. И другото, което ще Ви кажа. Ако въведем американския модел на следващия парламент – този парламент ще е мечтата на много хора, ще са само три партии. Оттук нататък ще бъдат само три партии в парламента – Вие, господин Хамид, ДПС,

Да, завършвам – но римският принцип е: „дозата прави отровата“. Не че сега го няма този модел и в България – тайничко, под сурдинка бизнесът да подкрепя едрите партии, но когато го официализираме,

Благодаря Ви, господин Атанасов. Ще бъда стриктна във времето, колеги. Господин Милков, заповядайте за реплика. Вие не предлагате никакъв модел. Вие гасите лампата и отваряте вратата. И понеже Ви познавам, и капацитета на парламентарната Ви група, Вие можете да предложите модел, но не го предлагате. Това не е модел. Това е едно изречение, което гаси лампата и отваря вратите – без никакви критерии. Без никакви критерии! Какви юридически лица могат да финансират партиите? Не е този текстът, който трябва да обсъдим в момента. Никакви! Пише: „юридически лица“, „еднолични търговци“. И тези, които нямат други доходи, освен обществени поръчки ли?! И тези, които нямат други доходи, освен концесии ли?! Вие не предлагате модел! Освен това в Съединените щати, както каза и колегата, има Закон за лобизма. Има стотици години практика по лобизъм. Вие това го знаете. И не предлагате никакъв модел! В момента се предлага нещо, което показва само едно: че за Вашата парламентарна група е ясно, че този нула или един лев е временна мярка, временна бухалка да се извършат определени нелицеприятни дейности, да се остави без финансиране опозицията – дали лява, дали дясна, дали парламентарна, или извънпарламентарна. Наричайки това изречение „модел“, показва истинските Ви цели: обслужвайки управляващите заедно да оставите преди местните избори

(БСП за България): Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Господин Хамид, това, което Вие предлагате, според мен не е и няма общо с американския модел. Американският модел е модел на широко финансиране, който включва възможности за финансиране от гражданите, включва и възможности за финансиране от бизнеса. Само че там бизнесът не е такъв, какъвто е тук. Когато там бизнесът финансира, той подлежи на друга регулация. Там например основните хора в бизнеса, или един от основните хора в бизнеса, не може да притежава на практика медиен монопол. А този човек, за когото говоря, дълго време всички говореха, че притежава медиен монопол, той тогава не го притежаваше, но сега вече аз съм убеден, че реално той притежава медиен монопол. Той е и депутат, той е и ключов бизнесмен, той е и основен спонсор на политически партии – конкретно на Вашата. Това не е американски модел.

Разбира се, колеги, съгласни сме, че финансирането трябва да е на светло, при платени данъци. Не знам за какво гасене на лампите говори господин Милков. Говорим за светло финансиране. Управлението в Съединените щати основно от две партии не се дължи на модела на финансиране, господин Атанасов. Това се дължи на формата на управление там. Нека да Ви кажа, че в Швейцария не управляват две партии. В Швейцария управлява коалиция в момента от три или четири партии и има още десетина партии, които функционират без да получават нито един лев от швейцарската държава. Не знам, господин Кутев, за какъв медиен монопол говорите, но колегата, когото посочвате, предложи текстове за осветляване, текстове, които Вие не подкрепихте. Предложихме собствениците на медии да не се крият зад офшорки, да излязат на светло, в публичен регистър – Вие това не го подкрепихте. Не знам за какъв медиен монопол говорите, когато беше създадена медийна дъвка срещу този наш колега. И ако имаше такъв медиен монопол, щеше ли в 90% от българските медии да се ръсят клевети, лъжи, инсинуации по адрес на този колега?!

Изказване, господин Кутев. После господин Попов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди 30 години тук нашите предшественици, събрани под формата на избраха един модел на управление, който целеше, разбира се, да осъвремени политическата сцена в България с тази, която беше актуална към тази дата в Европа, в света, след една промяна, която едни посрещат с овации, други с негодувание, разбира се, защото нашето общество все още е разделено към днешна дата. Тридесет години по-късно ние, работейки тук, сме продукт на тази система, на това решение, на този основен закон – Конституцията, която е приета тогава. Нищо не се е променило, уважаеми колеги, за тези 30 години! Политическата система функционира по начина, както нашите предшественици тук, преди 30 години, са го заложили. Изискванията на съвременното общество са да има нормално функциониращ политически модел, който отразява желанията, исканията и стремежите на всеки един български гражданин. За съжаление, колеги, голяма част от тук присъстващите не разбраха какво се случи преди две години на референдума. На този референдум българските граждани направиха един отчаян апел към всеки един представител на всяка една политическа сила, особено към управляващите – които и тогава, и сега са управляващи, за безобразията, които се вършеха във всеки един момент на всяко едно ниво на държавното управление. Те казаха: „Уважаеми господа, уважаеми политици, уважаеми наши избраници, или влезте в релси, или ще Ви изметем. И първият сигнал, който ние Ви даваме, е: искаме субсидията да Ви бъде намалена на един лев, защото Вие не изпълнявате основния ангажимент от обществения договор, който Вие сте подписали с нас – именно, да ни представлявате.“ И днес какво правим? Първосигнално, защото е установено, че в Министерството на финансите е извършено престъпление. Господин Борисов с неговия финансов министър дойдоха на бегом и решиха, че нещо, което се е случило преди две години, днес трябва да стане факт. Да, но то няма да отрази исканията на българските граждани! Няма да отрази това, което политическите партии са длъжни да направят в своето битие и в този парламент – именно, да гласуват закони, които да защитават интересите на българските граждани. Днес ще гласуваме текстове, които са несъгласувани с политическите партии, несъгласувани с българското общество, защото преди две години никой не се постара да говори, да обсъди, да влезе в дебат с тези, които са повдигнали темата за намаляване на субсидиите, да чуе защо искат да се намалят субсидиите, да чуе защо тези хора не ни искат тук, защото вече се е стигнало дотам. Обществото чувства нетърпимост към тези, които ги представляват, а именно по тази причина тогава се взе това решение. А днес ние и особено Вие, господа управляващи, с тези предложения – за един лев, за нула лева, да влезем ли в обхвата на частното финансиране, какво правим? Казваме им: уважаеми български граждани, уважаеми избиратели, гледайте си работата! Ние си имаме вътрешни проблеми и искаме да си ги решим тук и сега.

БСП неслучайно не е внесла предложения за изменения в този закон, защото подобни изменения трябва да се направят с дискусия, с дебат, със срещи, с представители на парламентарни и извънпарламентарни политически сили, а Вие избягахте от този дебат. Дори и днес не правите този дебат, дори днес мълчите от тази трибуна и нищо не казвате. И какво правите? Отново ще накажем българския гражданин, това се прави. Няма да накажете опозицията, няма да накажете някой друг, а ще накажете суверена, защото суверенът преди 30 години е избрал този начин на управление с този начин на финансиране и нищо не се е променило към днешна дата. Уважаеми колеги, ако е останал малко здрав разум във Вашето съзнание, ако е останал малко здрав разум във Вашите ръководители, които незнайно защо решиха точно сега, точно днес да се гласува това, отхвърлете този закон! Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, споменахте референдума и че не е проведен дебат с вносителите на този референдум. Според мен обаче всички политически партии, не направиха дебат с избирателите си по време на кампанията за този референдум, никой не обясни на избирателите си за какво са нужни тези 11 лв. и как се разходват тези средства. Това е вината на политическата класа. ДПС обясни на своите избиратели защо са нужни средствата и как се харчат. По време на този референдум, господин Иванов, чухме и от Ваши представители, че субсидията е много голяма и трябва да бъде намалена. намалена. Аз мисля, че вината на политическата класа е огромна и политиците са длъжни да обясняват на своите избиратели как харчат парите си, а не да правят дебат с вносителите на референдума. Благодаря, господин Хамид. Господин Иванов – втора реплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги! Уважаеми колега Иванов, слушах Вашето изказване, което на мен ми се стори лицемерно. Два милиона и половина български граждани при референдум, проведен преди няколко години, казаха: един лев партийна субсидия. Да излизате тук, от тази трибуна, при положение че има предложение на Министерския съвет да изпълни тези желания на българските граждани, на българските гласоподаватели, а Вие да казвате, че не е имало такъв дебат, при положение че и преждеговорившият Ви напомни на Вашите избиратели какво говорихте тогава, къде бяхте, къде проведохте този дебат,

положение че ние сме заявили, че ще подкрепим това решение на Министерския съвет – за един лев партийна субсидия, а Вие да излизате от тази трибуна на Народното събрание и да лъжете българските граждани, че Вие не сте имали време за този дебат? Две години и половина сте в парламента, без три месеца, през които не идвахте на работа, но през цялото това време имахте възможност да запознаете Вашите избиратели и всички български граждани с Вашето Вашето намерение и с Вашата визия за финансирането на политическите партии в България. Не го направихте и затова не виждаме Вашето предложение между първо и второ четене, където е мястото. Много добре знаете процедурата и се опитвате да използвате Правилника, само когато на Вас Ви е угодно. Когато имате възможност за законодателна инициатива, правете го! А не сега да казвате, че не е имало дебат или Вие не сте могли да го осъществите – просто не сте имали това желание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов. Трета реплика ще има ли?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Хамид! Да, прав сте, Вие единствено проведохте този дебат с Вашите избиратели. Благодаря Ви, че го напомнихте на всички присъстващи в тази зала, че тогава дебатът отсъстваше и всеки един, особено управляващите, засилени към победата, която естествено им се изплъзна, защо ги наказа избирателят на този референдум и тези избори за това, което те правеха, а днес все още не го разбират. Господин Иванов, днес тук дебатираме и говорим за тази субсидия, защото Вие сте лицемери! Вашата политическа сила е лицемерна, защото Вие две години не знаехте и не си спомняхте, че има такъв референдум. Когато прокуратурата Ви каза, че във Вашето Министерство на финансите се върши престъпление, набързо, на бегом направихте саниране на закони, за да може да спасите нечия кожа! Тук по изкуствен начин ни слагате един дебат без да питате някого, без да разговаряте с някого ни казвате: хайде един лев сега и да Ви видим какво ще правите! Това е лицемерие, господин Иванов, не само срещу политическите партии, които са тук, а е лицемерие срещу българските граждани, защото Вие се договаряхте с вносителите на този референдум, а не някой друг.

Първо, тази празнота тук, вдясно от мен, е обида за моите колеги и за Вас персонално, защото Законът за държавния бюджет няма как да се гледа без представител на Министерството на финансите, каза и моят колега Свиленски. Сега се чудя – Вие председател на Народното събрание ли сте? И ако сте такъв в парламентарната република, сте на най-силната позиция в държавата. На тази позиция Вие не трябва да информирате, Вие не сте бюро „Справки и информация“, Вие сте председател на Народното събрание, а като такава трябва да призовете някой от Министерството на финансите да е тук, защото се гледа Законът за държавния бюджет. Това е недопустимо и е обида към всички нас! Вие съвсем съзнателно, защото, прощавайте, но не съм убеден, че Вие сте ги информирали. Не съм убеден! Убедете ни и ги призовете да се явят тук. Това им е работата, нашата също е да сме тук и да дебатираме, но тяхната е да присъстват на този дебат и да се включват в него, да участват активно, защото става дума за разходване на средства. В качеството си на председател на Народното събрание, в което трябва да влезете, както всеки ден го правите, направете го отново и ги призовете, и ги вкарайте в залата. Тяхната вина

Благодаря Ви, господин Ченчев, разбрах забележката. Да, чула съм се с Министерството на финансите и всеки момент очакваме да дойде представител от там. Господин Иванов, заповядайте за процедура по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Взимам тази процедура заради това, че от началото на дебата по тази първа точка срещу моята политическа партия и пряко към мен бяха нанесени доста обиди.

и реплики) – Вие, същите господа, които присъствате тук, и имаше дебат колко да бъде субсидията на политическите партии във връзка с

една политическа партия, която е фалирала и която фалира държавата за пореден път, не може тук да излиза и да казва на нашата политическа партия, че субсидията от един лев било лицемерие!

ГЕРБ. Искам всички да бъдат на висотата на морала от това по какъв начин се харчат и разходват партийните средства и когато говорим за волята на хората за един лев, да се вслушат в техния глас,

и господин Стойнев. най-неприемливите за мен като присъствие в Народното събрание за третия мандат, в който участвам. Неприемлив е, може би даже е мека дума, защото всъщност в момента ние се занимаваме с публичното самоомерзение на всичко онова, което народът нарича „политическа класа“. Аз не мисля, че политиците са класа, мисля, че те са специфична прослойка, която съвсем заслужено е мразена от голяма част от народа, а едно от основанията тази прослойка да бъде мразена е именно подобно мероприятие на това, което спретваме в момента. Причината за това е, разбира се, че съвременният политически живот натрапчиво води към популизма като един от основните инструменти за овладяване на общественото внимание по някакъв начин, а в момента ние се опитваме да надминем всичките възможни граници на допустимост на популизма. Аз лично имам проблем с популизма, защото представлява постоянно отклоняване на реалната тематика и вкарването в друга. Каквото и да си говорим, не вярвам, че в залата има човек, който да не е сигурен, че реалната тематика и реалните проблеми на днешния ден са изключително ниските доходи, абсолютно куцащата икономика, сриващото се здравеопазване, социалната система, която издъхва, и след десет години повечето от нас не знаем как ще си получаваме пенсиите и дали ще си ги получаваме. Това са реалните проблеми. На тяхно място ние поставяме тежкия популизъм за това колко пари плащаме сами на себе си, при това го поставяме по най-лошия възможен вариант. Тоест слагаме го на масата от гледна точка на чистия популизъм и на това, видите ли, как ужасно много пари получават някакви партийци. Дали са много, или малко – прави са колегите, които казаха, че ние този дебат не го проведохме. Ама не го проведохме не само от едната, или другите – от другата страна, всички ние не го проведохме. Всички ние през последните години се занимавахме с тежкия популизъм да поддатваме, а не да управляваме. Всички ние загубихме всякаква представа за лидерство и заменихме лидерството с опити за налагане, с опити за надкрещяване, с опитите да се появяваме постоянно пред камерите, а не да свършим реалните неща, които вече казах кои са. Реалните неща са онези, за които народът отвън го боли, а това, което в момента правим, е само опитът му да ни накаже. И ние като пълни баламурници, извинявам се в момента на всички, цялата управляваща класа, пак казвам, ако има такова понятие, ние всички захапваме кукичката и тръгваме право срещу интересите на гражданите на Републиката, защото това, с което се занимаваме в момента, е долен популизъм, предвиждан от представители на всички политически сили в тази зала до един и водещ до пълното самоунищожаване на авторитета на управлението на държавата. Тоест, ако продължим още само няколко крачки по този начин, стигаме до пълната анархия, която нито един от Вас, господа с костюмите тук, барабар с мен, не е в състояние да понесе. Защото, ако имате някакво предимство пред другите, е това, че сте в залата и че може да променяте съдбите на хората. Пак казвам, популизмът беше от всички краища на залата. За да стигнем дотук, всички заедно допринесохме. Голямата ми мечта е да се опитаме да излезем оттук по друг начин. Очевидно е, че няма да е през днешния ден, очевидно е, че ще трябва да направим някакви други крачки към бъдещето на държавата си, но моля всички, които се намират в залата: разбирам, че не може без популизъм. Днешният свят и днешната политика е много пряко свързана, но популизмът е едно – той може да има граници, той може да бъде инструментариум, но никога популизмът не може и не бива да бъде единствената цел на едно политическо управление. Не може през популизъм – това не е като в „Барон Мюнхаузен“ – да се хванеш за косата и да се изтеглиш от блатото. Няма да стане така, колеги! Имаме реални проблеми за решаване. Това, което правим днес, е крачка – не крачка, ами спринтиране в обратната посока на необходимото от хората. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Реплики към господин Кутев? Не виждам. За изказване – господин Попов, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Това според мен не е Закон за изменение на държавния бюджет, а по-скоро би могъл да бъде Закон за убийство на демокрацията и плурализма в България дори не казвам „република“, защото републиката я има, а и предполага други ценности. Това е закон за връщане на мутренските времена в България, даващ старт на публичната продан на партиите в България, закон, узаконяващ корупцията в България, закон, широко отварящ вратите за чуждо финансиране и влияние на други държави и частни интереси, закон, унищожаващ в крайна сметка и нашата национална сигурност. Жалко е, че не отворихте и не прегледахте стенограмите, не вникнахте в доводите, разумността и държавническия подход на 2005 г., когато Законът за политическите партии е малко преди това, когато тогавашните народни представители въвеждат държавното прозрачно финансиране за политическите партии. Глупак е онзи, който не се учи от историята, уважаеми! Никъде в съвременна Европа няма такава система, ако изобщо може да се нарече „система“, никъде в Европа е нямало такова влияние върху партиите, както в мутренска България. С други думи, Вие суспендирахте основни ценности в нашата Конституция, а тя е модерна, европейски насочен акт на Спомням си тържественото заседание на това Народно събрание в Търново, словата и думите на тогавашните народни представители. Съпоставих ги с днешните, на настоящите народни представители и резултатът не е в полза на уж съвременните радетели за демокрация. Плурализмът в демокрацията – защитата на основни човешки права, не е даденост, а достижение, достижение, постигнато нелеко, с множество стъпки, една от които е прозрачното държавно финансиране на политическите партии, тяхната независимост от частни интереси и интерес на чужди държави. За мое съжаление, с този акт Народното събрание в бъдеще вече няма да е такова, а по-скоро ще бъде Общо събрание на частните интереси в България, Общо събрание на олигарсите, а Министерският съвет – може би Борд на директорите, защото народът вече няма да е работодател на депутатите – такива ще бъдат олигарси, мутри и чужди държави. Уважаеми депутати от Четиридесет и четвъртото народно събрание, Вие, които ще подкрепите този закон – честито!

Няма. Продължаваме с изказване на господин Милков – имате думата, уважаеми господин Милков. Уважаеми господин Председател, уважаеми намаляващи в залата колеги! Всеки от Вас като народен представител освен в Народното събрание, работи и по места, среща се с гражданите. И какви са очакванията на гражданите, когато се срещнете? Те Ви посрещат и казват: намалете субсидиите на нула лева, на един лев. Хората очакват по-добър живот, хората го очакват от толкова много години, хората очакват по-силна страна, хората очакват да бъдат отново Понеже не получават това нещо, те търсят начин, по който силно да заявят, че са недоволни – и това е! Това знае всеки един от Вас, защото на референдума питаха: да им намалим ли парите? ако бяха казали: да ги оставим без заплати, да ги оставим пет човека или да ги закрием, също щеше да е успешно. Защо? Защото тук цветът на нацията години назад – не казвам аз като работя или Вие само, се проваля в това да даде гордост, надежда, път. Така че в момента това е резултатът на този един лев. Но експертите казват, защото ние с Вас не сме експерти по всичкология, че партийното финансиране е в основата на защитата на тези базисни ценности на демокрацията, и през 2005 г., когато се минава към държавно финансиране, това е постижение на българската политическа система. Минало се е през различни варианти – дали да е вързана към минималната работна заплата, дали да е твърда сума, но никога не се е отстъпвало от този принцип, защото се е знаело, че това е щит, това е защита и е така във всяка една европейска държава с изключение на Швейцария – бутикова държава, която днес ни се даваше за пример, тя е единствената. Във всички други държави има държавно финансиране

Законът, който ни се предлага, беше внесен без оценка за въздействието. Това – да напишеш каква сума ще бъде спестена до края на годината, не е оценка за въздействие, защото, когато махаш публичното финансиране, отваряш вратата за частно финансиране, случват се камара от неща и не е само спестяването на едни пари. Ето, това е въздействието. То оценено ли е? Не е оценено. Този законопроект е без оценка за въздействието, защото, влизайки в частните интереси, ще настанат други неща. Кой ще определя листите? Кой ще определя кандидатите? Чии интереси ще защитават политици, които не са финансирани от държавата, а от частни интереси? Те ще бъдат компрадори – официално, и то всички, а не само част от тях, които търсят как да станат такива. Само преди няколко месеца като аргумент за това защо трябва да се запази финансирането, всички Вие, обсъждайки Закона за вероизповеданията, приехте, че е въпрос на национална сигурност да не се месят в тяхната работа чужди неправителствени организации с техни създадени тук. Знаете какви фондации има, които формират милиарди в ресурсите си да въздействат на нашия политически, културен и религиозен живот. Вие затова приехте, че дори вероизповеданията трябва да бъдат държавно финансирани по абсолютно същия начин. Е, прочетете си – същите са аргументите, с които вкарахте предния Законопроект за вероизповеданията, и го умножете по десет, защото политическата партия е широкопалитрена и защитава не само вероизповеданието, а много, много други интереси интереси в обществото. За мен финансирането трябва да бъде вързано към броя гласове, които партията е генерирала, да се гарантира на малките партии равноправно участие в политическия живот, след което с една регресивна скала да се намалява финансирането на глас

политическата система да бъде отворена за малки извънпарламентарни партии? Да, трябва да го кажем. Това сега гарантира ли го? Не. И накрая няма как да не се открои най-видимото, а именно: отново ГЕРБ – ДПС представят едно предложение, което взаимно ще си го одобрят, което е вредно. Отново след Изборния кодекс ние пак сме тук и пак говорим същото – официално, и спойващият интерес между Вас е отново бизнес интересът новата коалиция, базирана на бизнес интересите: да свалим финансирането – казват едните, да отворим официално юридически лица да финансират партиите, без каквото и да е ограничение – казват другите. Ето къде Вие сте заедно – новата наша бизнес коалиция. Аз съм против това нещо. Считам, че и Вие осъзнавате, че е вредно. Не го гласувайте, защото много скоро ще бъдете принудени да върнете партийното финансиране. Това е вредно, което се случва в момента.

Взимам реплика не защото Вие говорите пред колегите народни представители, а защото те са наясно – тук няма глупави хора, всички са на високо интелигентно ниво, аз съм убеден в това, тъй като почти всеки от Вас познавам лично.

партиите не се финансират. Защото българинът веднага ще си зададе въпроса: а щом в Швейцария партиите не се финансират, значи и ние можем. Не, не можем. Защото швейцарската система е съвсем друга. Швейцарската система решава почти всичките си въпроси с референдум и затова партиите там наистина нямат нужда от финансиране. Защото там имаш почти напълно пряка демокрация, почти всеки въпрос в Швейцария се решава с референдум. Но те могат да си го позволят, защото референдумът е изключително скъпо удоволствие. Затова трябваше това да го обясните не на нашите народни представители, на които им е ясно, трябваше да го обясните на гражданите, които Ви гледат, за да знаят защо Швейцария не финансира партиите си, а цяла друга Европа ги финансира. Просто Швейцария е твърде богата, приятелю, и там демократичните традиции са от хилядолетия, повтарям, от хилядолетия. Вижте историята на тази държава. Благодаря.

но тъй като не виждаме политическа воля това да се случи в Народното събрание, ние стигаме до това, че е по-добре да е нула лева, отколкото да излизаме с измислицата за единия лев, който е абсолютно недостатъчен за финансиране на политическите партии, а без финансиране е ясно, че политическите партии и нито един сектор в обществения живот не може да съществува. А изводът, който всички трябва да си направим от този така наречен референдум, е, че народът не дава добра оценка на политическата система от гледна точка на продуктивност на политиките, които тя предлага. Това не е за нас, това е за управляващото мнозинство и тук не следваше да се стига до тази крайност, защото наистина е популизъм това да се стига до финансиране за един лев. Да се помисли как тя да стане продуктивна и да бъде реално да бъде реално плодовита, а не по този начин. Това е нашето предложение, колега. Ние сме за запазване на досегашното статукво – 11 лв., но ако ще ще стигаме до единия лев, по-добре е да е нула лева и да стигаме дотам да търсим открито финансиране, защото няма друг начин. Какъв е другият модел, по какъв друг начин съществуват политическите партии? Ясно е, че няма. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Ебатин. Трета реплика – имате думата, уважаеми господин Ангелов. Господин Председател, дами и господа! Господин Милков, репликата ми към Вас е следната. Тя не касае само Вашето изказване, а и на други представители на БСП че показвате проблема с липсата на финансиране на партии единствено и само свързано с Народното събрание и народните представители. Проблемът е по-дълбок. Липсата на финансиране и на прозрачност в партийната система, ако се финансира по друг начин, ще удари и представители за Европейския парламент, където огромни международни корпорации ще финансират определени кандидати, за да могат да лобират за техните интереси в европейските институции, в Европейския парламент. Същото е и с президентските избори. А най-лошото е с местните избори, където представители на местния бизнес реално ще владеят голяма част от общините,

банката. Аз не съм Ви репликирал досега. По-опасното е, че цялата държава ще се разпредели между определени бизнесмени по общини, защото партиите реално няма как да противодействат. При положение че няма да имат финансиране, за да се явят на местни избори сами, ще трябва да търсят местния бизнес, хора с пари, за да ги подкрепят. Естествено, после нали се сещаме всички обществени поръчки през кои фирми ще минат? То е от ясно по-ясно. Благодаря Ви, уважаеми господин Ангелов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Милков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще отговоря и на трите реплики. Те и трите са от Патриотите и от ДПС, тоест ГЕРБ продължава да мълчи в този дебат. Не го казвам, за да се заяждам, просто го отбелязвам. По отношение на Швейцария, абсолютно съм съгласен с Вашето уточнение, нямам какво да Ви репликирам – утвърдена демокрация, използваща публично референдумите за поставяне на всеки един отговорен въпрос. Господин Ебатин, ДПС е за 11 лв., казвате Вие. Аз Ви казвам: точно след няколко минути имате възможността не да го кажете, а да го докажете с гласуване,

Защо на инат?! Гласувайте сега против тези предложения, гласувайте за оставането на този размер. Господин Ангелов, прав сте – цялата политическа система, не само Народното събрание, представителите в Европейския парламент и най-жестоко политическите партии в местната власт, където се пресичат много интереси. Казах: Народното събрание, защото тук е законодателният орган, тук транснационалните корпорации могат чрез определени лостове да доведат до вредни за обществото мерки. Същото могат да правят, както казах, организации – неправителствени уж, на съседи, на други държави. Вие знаете за тази опасност. Разбира се, цялата политическа система, защото партиите са част от българското общество. Всяка една от нашите партии е разнолика и представлява частица от българското общество. Това не са някакви изкуствено създадени субекти. Това е част от обществото граждани, които са се обединили да бъдат активни. Те трябва да бъдат подкрепени от държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Милков. Имате думата, уважаеми господин Манев.

господин Председател, колеги! Знам, че няма да ми повярвате, като Ви кажа, че не исках днес да се изказвам по тази тема, обаче последните четири изказвания нямаше как да не събудят в мен усещане за несправедливост и обида. Три неща искам да споделя със залата и с хората, които ни гледат или ще ни гледат. Давате ли си сметка какво се случва в момента в тази зала? Давате ли си сметка, че след едно блестящо популистко изказване на говорещия преди трима човека колега давате ли си сметка, че след забърканото, написано изказване на един колега, където вътре има написани мутри, пък не знам какво, пък не знам що, пък след това аналитичното изказване на доктора по право, всъщност зад всички тези неща стои една истина? Тази истина е проста – никой от лявата страна на залата не иска, не желае,

че всъщност години наред – аз съм свидетел на няколко години подред, в които Вашата ръководителка, гаулайтерите и най-близките ѝ се упражнявахте всяка година и при всяка възможност, особено лятото, върху това какви заплати получават народните представители, какви ваканции има Народното събрание. Никакви популистки теми – в това тук няма никакъв популизъм, това са много принципни неща. Ето днес имаме принципни неща. Принципното е следното: внесена е поправка в Закона, която казва, че субсидиите ще бъдат един лев. Колеги, някой от Вас ще стане ли да ме обори тук и да чуя теза, подкрепена с факти, доказателства, обяснения, изчисления на БСП? Ако намерите такава, може и да се извиня от тази трибуна на БСП. Ама няма, няма внесена такава! Няма я в Народното събрание, значи я няма в правния мир на Народното събрание. Има друго, предложения – това го казвам за българските граждани да вкараме тези неща в едни дебати, в едни комисийки, в едни кръгли маси, тоест да ги заметем под килима и никой нищо да не направи по тази тема. А темата е проста. Темата е за това, че българските граждани имат различно виждане от нас по темата за финансирането на българските партии. Това е темата. Темата още е, че една-единствена партия с нейния председател господин Борисов намериха решение как това да стане истинска тема

Как сега ще стане така, че бандитите, олигарсите, бизнесмените, не знам какво ще правят. Така ли? Това ли е тезата? Каква теза е това, колеги? Ние в правова държава ли искаме да живеем? Ние в това Народно събрание сме избрани, за да правим правова държава, държава на закона. Когато законът казва, че не може да бъдеш финансиран от престъпна дейност и не можеш да харчиш пари за неща, които не са ти разрешени, и тук развиваш тезата, че това ще се случи на всяка цена,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Манев, опитах се да запиша Вашите словосъчетания, въпреки че ми беше трудно. Първо, уважаеми господин Манев, лъжете!

държавната си субсидия в банки, да печели от лихва и след това господин Борисов с държавни пари, раздавайки ги през прозореца на държавния си джип, да печели избори?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Манев, понеже много обичате да се занимавате с БСП и с това дали една партия е фалирала или не, няма как да фалира една партия. Партията не е търговско дружество. Нас ни дружество. Нас ни събират идеи, принципи. Няма как идеите да фалират. Вие това не може да го разберете. При Вас това нещо не може да се случи. При Вас единственото нещо, което може да Ви събере, са парите, поръчките, постовете. Но в този закон не може да запишем, че даваме право на членове на ГЕРБ да бъдат само с по една обществена поръчка или само с по един пост – това тук не можем да го запишем. запишем. Партията няма как да фалира. Партията си прави бюджета в рамките на годините, извършва дейността, получава някаква подкрепа и на базата на тази подкрепа е тук, в парламента, със 79 народни представители – това е истината. Ще Ви кажа и другата истина,

Реплика към Вас, да, защото говорите за морал, говорите за някакви ценности. Обяснете го на Вашите избиратели, обяснете го на българските граждани

Господин Гьоков. основните възражения по Вашето изказване ги казаха колегите, аз няма да ги повтарям. Вие самият разбрахте колко несъстоятелно беше Вашето изказване в момента. Ще си позволя да коментирам само някои неща от изказването Ви. Например това, че БСП е фалирала държавата. Моля при Вашата дуплика да сравните да сравните икономическите показатели на България от 2006-а, 2007-а, 2008 г. с някои от сегашните, например за това управление.

Вие ще се изкажете ли със същия ентусиазъм при приемането на бюджета за 2020 г., когато Политическа партия ГЕРБ и Министерският съвет предложите в бюджета някаква друга субсидия, различна от един лев? Тогава какво ще обяснявате на този народ – че сега сте били популисти, а после много добре сте размислили

да обясним на хората какво сте говорили сега от популистка гледна точка и какво ще говорите тогава, когато трябва реално да стъпим на нещата и да дебатираме за бъдещето на политическите партии. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков. Уважаеми господин Манев, Ще бъда кратък и спокойно ще отговаря на Вашите въпроси. Една партия може да фалира по най-простата човешка логика, а не по Вашите така обични завъртулки. Когато имаш да даваш едни пари на държавата и нямаш откъде да ги дадеш, това означава, че си фалирал. Няма какво да спорим по тази тема.

някъде някой реален човек ме срещне на улицата и ми каже: господин Манев, Вие преди малко направихте популистко изказване – ще му обърна внимание. Нищо от това, което Ви казах, не сте го разбрали и не сте го чули, а това е обяснимо. Казах Ви го, за да разберете едно нещо: популизмът по тази тема днес получи своя връх в ляво и ще Ви кажа защо. Вие – всички колеги в тази зала, хора, граждани, които ни гледате, или не ни гледате, ми кажете: забравихте ли след президентските избори онези телевизионни предавания, в които едни социално слаби хора отговаряха, че не помнят да са дарявали едни пари за Вие това забравихте ли го? Не се ли е случвало в тази държава?! На коя партия се случи, на кой кандидат? Не мога да разбера защо си говорим глупости?! Имаме предложение, което е точно, ясно и конкретно. Чухме Вашите популистки опити

Господин Гьоков, това беше дуплика. Вие не бяхте упоменати в негативен план. Господин Гьоков не ме заплашвайте сега. Нали не ме заплашвате? Моля Ви, седнете на мястото Господин Гьоков, това няма нищо общо с казаното до този момент по темата. Ще Ви дам думата по начина на водене,

дам думата по начина на водене, господин Гьоков, но искам да Ви помоля да не се отклонявате от начина на водене, за да не ме принуждавате да реагирам. Уважаеми господин Председател, за да не Ви принуждавам да реагирате, се обръщам лично към Вас, че не водите правилно заседанието, тъй като позволихте на господин Манев в дупликата си – нищо че е в дуплика, да говори извън темата по това, което обсъждаме днес – за субсидиите, и въобще извън моята реплика в отговор на дуплика. Той си позволи от тази трибуна да обявява кой ще бъде кандидат за кмет на Стара Загора и кой не, дали аз ще се кандидатирам или не. Затова сега

Позицията на „Движението за права и свободи“ беше ясна и категорична, още когато се провеждаше референдумът през 2016 г. Единствено ние тогава имахме изразена ясна позиция, но другите политически партии предпочетоха да останат в полето на популизма. Имахме ясна позиция и когато се внесоха резултатите от референдума в Народното събрание през 2017 г. Позицията на ДПС винаги е била да да не се залита в полето на популизма, да се защити демокрацията и плурализмът, като се осигури прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии чрез държавни субсидии. Като краен резултат се случва едно и също – всяка партия, освен ДПС, залита в полето на популизма с надеждата, че ДПС е отговорна и ще пресече техния популизъм. Днес заявяваме, че ДПС не е длъжна единствена да понася негативите от всяко популистко поведение и предложение и на ГЕРБ, и на БСП. Понякога ще подкрепяме някои Ваши популистки предложения, като ще предлагаме решения на безотговорните Ви популистки предложения, както е и в този конкретен случай. От БСП призоваха с гласуване да покажем каква е позицията ни и с гласуване ще подкрепим тази наша заявка в момента. Всички политически партии говорят за намаляване на субсидиите на политическите партии, без да имат предложения как прозрачно да финансират дейността и кампаниите си, каквото е в конкретния случай предложението на Министерския съвет. Защото всички са съгласни, че един лев на глас на година субсидия не гарантира прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии. партии. Ние от „Движението за права и свободи“ предложихме нула лева на глас, но заедно с това предложихме и начин за прозрачно финансиране на дейността и кампаниите на политическите партии чрез дарения от физически и юридически лица. Това предложение може да изглежда крайно, но според нас то пресича всякакъв популизъм по конкретната тема.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Предложението за поправка в републиканския бюджет е ясно, но не е от финансови съображения, а е предложение, което цели ясен политически ефект, който, за съжаление, няма само конюнктурен характер. Аз искам да се спра на тези по-мащабни последствия от едно такова решение, за които може би в момента някак не полагаме усилия да помислим. Въвеждането на държавните субсидии за политическите партии в Европа е резултат от преодоляването на класовия конфликт в Европа. Уважаеми колеги, до средата на XX век партиите в Европа са класови партии – всяка партия изразява интересите на определена класа, на определена обществена прослойка. Десетилетия са необходими на социалистите и социалдемократите след създаването на своята партия да влязат в Народното събрание. Имали сме няколко депутати, които са поставили в българското Народно събрание интересите на българското работничество, народен съюз. Те не са разчитали на държавни субсидии, но са имали подкрепата на класата, която стои зад тях,

това малцинство в България. Партиите имат своите социални корени и те могат да минат и без държавни субсидии, но въпросът е какви са последствията от това? Държавната субсидия дава възможност на съвременната либерална демокрация партията да се откъсне от тези тесни класови обвързаности и да стане изразител на по-широки интереси. Затова партиите в десницата стават народни партии, затова десницата членува в Европейска народна партия с основателните претенции да изразява интересите на широки обществени кръгове – и от центъра, и на либералите, и често пъти Това дава възможност на днешната дясна партия, която управлява България чрез това мнозинство, и правителството често пъти да предлага доста значими социални решения, за да се излезе от онова състояние на обществото, което води до война на всеки срещу всеки, и до непримирими социални конфликти. Днес с тези предложения посоката може да бъде само една – всяка партия при нейната класа, всяка партия да се окопае в класата си. БСП има дълга история. Ние сме работили и със синдикати, и с кооперации, и с други форми на политическа дейност, на политическа борба. Други ще отидат при… Някои говорят тук за олигархията. Не обичам това понятие. Има българско предприемачество. Аз съм убеден, че българското предприемачество в огромната си част се състои от отговорни хора, които също така мислят за България, за законовия ред, въпреки че не са в тази зала, имат и обществено чувство. Затова, когато обсъждаме подобни изменения, ние трябва да намерим тази пресечна точка между частния и обществения интерес, така че да не се стигне до онези исторически сблъсъци, на които, макар и да не сме свидетели, са се състояли. Накрая няколко думи за референдума, тъй като става дума за демокрацията. Референдумът не беше валиден, тоест в правния мир той не се е състоял.

дори употребих едно малко по-силно понятие по отношение на референдума и наистина една част от предложените въпроси бяха отменени от Конституционния съд, ако си спомняте, като антиконституционни. Истина е, че референдумът беше на границата на конституционността. Днес предложението за промени в бюджета ни изправя пред един класически избор, нищо ново няма в тази работа

Уважаеми колеги! Аз не съм партиен член,

въведе в България многопартийността, политическия плурализъм, изрично посочи, че само партиите могат да осъществяват политическата воля на гражданите, а не НПО-тата – не предвиди конституционен текст, с който да задължи държавата да субсидира партиите? Отговорът е само един

Беше краят на Великото народно събрание – кой може да избяга, а другите – на камбаната на „Александър Невски“. Как стана така, че на първите свободни избори – 1990 г., над

„църковна мишка“ – думите на доктор Желев, беше беден. Дадоха ни една сграда на „Раковски“, 12 – 13 лади. Аз спечелих в „Люлин“ – щабът ни беше в един трафопост. Как стана така, че хората даваха душа и сърце за политиката? Йордан Соколов – известният наш адвокат, всеки петък в 13,00 ч. го водя във вестник „Демокрация“

проста е за СДС-то.“ Как стана така, че ние, 39-те, 2 милиона при 82% активност, без абсолютно никакви субсидии – ладите се строшиха, не можехме да отваряме прозорците, спечелихме изборите? След това господин Виденов ги спечели – БСП с над 2 милиона, при голяма активност, без субсидии! След това ОДС – с голяма активност и без субсидии! Та дойде Царят. Никога няма да забравя 26 март 2001 г. Срещаме се с него в хотел „Бориваж“ в Женева и аз го питам: „Като ще се явите на избори, Ваше Величество, кой ще Ви прави кампанията?“ Бре, като скочи този цар: „Мразя тази дума, аз кампания срещу никого няма да правя!“ И без кампания, а с кампания срещу него, спечели изборите и без субсидията. Спас Русев му даде един офис на „Шести септември“, близо до църквата – да се черкува, и до полицията – да го пази. И сега големият въпрос е: защо тогава без субсидии имаше интерес към партиите, партиите бяха силни, имаше голяма активност и защо след това при другите, следващи вотове със субсидии партиите са слаби и няма активност?! Защо нито една партия днес, въпреки държавните субсидии, не може да си помисли да вземе 2 милиона?! Нито една партия днес, въпреки субсидиите, не може да помисли за милион и половина! Едвам ГЕРБ е изскочил в последните три вота над един милион. Защо ние трябва да хрантутим партиите с 1%, за да използват лошата избирателна система и ниския праг от 4%, да се каращисват, да влизат като Реформаторския блок тук – едните в опозиция, едните в управление, да нанасят удар след удар на парламентарната демокрация и да я превръщат в парламентарна лудница?! Аз не ща да хрантутя с моите данъци партията ДСБ, която уби СДС! Тя не заслужава такава награда. И сега големият въпрос. Ще кажете: тогава беше романтичен периодът – песни се пееха, никой не плащаше на композиторите, никой не плащаше на певците. Романтичен беше. Ами сега защо не е романтичен? Нали сме членове на ЕС, членове на НАТО? Па да запеем „Дружна песен нек да екне“, ама няма муза в композиторите! Няма муза в изпълнителите! Защо няма муза въпреки държавните субсидии? Защо партиите стигнаха до това ниво? Това е големият въпрос. Затова аз подкрепям предложението на Борисов – трябва финансова диета! Трябва малко: „И лучец еж, водица пий“! Дий, Партийо, дий! Малко да търсим нови идеи и нови хора, пък тогава да мислим отново да се върнем към субсидиите. Колкото до референдума – извинявайте, колеги, прав е колегата, който каза, че той не е задължителен, не можа да стигне прага на валидност. Извинявайте, 2,5 милиона български граждани не можаха да направят – всички парламентарни партии и всички извънпарламентарни. Трябва да направим отново партиите привлекателни, интересни. Българската социалистическа партия да си изпълни поетия ангажимент – говорил съм и с господин Зарков. Вкарайте я тази смесена система – 120:120, малко да оживим нещата, да стане по-интересно, отново да има песни! Защото няма къде да влизаме вече – навсякъде влязохме, майката му е да не излизаме.

Реплики? Професор Христов, Попов. Изказване – господин Сидеров, ще Ви дам думата след това. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, приятелю, много важен въпрос повдигнахте Вие. За съжаление, не виждам реакция, пък и разбиране от залата. Ние се овъртолихме – ще прощавате за тази дума – в технология. Ние се овъртолихме в това дали политическото влияние на една или друга политическа сила зависи от 2 лв. нагоре или 3 лв. надолу. Големият проблем е в това, че българските политически партии, ако направите в момента референдум и поискате мнението на гражданите, и сложите питане: трябва ли да ги лишим от всякаква субсидия, нещо повече – те да плащат, бъдете сигурни, че ще бъде второто. Има дълбока омраза към българското политическо представителство. Омраза. И това е продукт на тези 30 години. Въпросът е в това, че политическите партии се намират в такова жалко, мизерно, недолюбвано състояние поради една много проста причина, за която много малко се говори. Политическите партии имат за основна задача да пред-став-ля-ват. Въпросът е: кого представляват? Това е най-простият и най-демаскиращият въпрос, на който никой не отговаря. Защо? Защото интересите, които те твърдят, че представляват, не са техните действителни интереси. А пък техните действителни интереси никак не са за показване. Затова ножицата между заявеното и реалното се запълва с демагогия. Никога няма да се върне романтичното време от 1989-а, 1990-а,

Благодаря Ви. Уважаеми господин Марков, няколко пъти споменахте, че българските партии били хрантутени или не искате да бъдат хрантутени с държавни пари. Промяната в Закона за финансирането на политическите партии – то да става през държавата, е именно защото те бяха хрантутени от недържавни интереси, от пари извън държавата. Сега политическите партии се връщат пак на това ниво. Защо не казахте нищо за дебата от 2005 г. и преди това? Разбира се, Вие връщате Вашите мемоари – Конституцията, малко след това. Да, но Конституцията, уважаеми господин Марков, и Вие, като част от Великото народно събрание, създало този акт, следва да знаете, че тя има и основни принципи, единият от които е плурализмът. Няма как по този начин да бъде защитен плурализмът в България. Затова беше приет този Закон за политическите партии. По отношение на „финансовата диета“ – уважаеми господин Марков и всички българи, Вие знаете, че финансовата диета на ГЕРБ е висококалорийна, многомилионна, отново минаваща през държавата

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Марков, едно допълнение към Вас. (Реплика да, репликирам това, че и в момента има партии, които печелят избори без субсидии. Това е Българската социалистическа партия – на президентските избори те подкрепиха инициативен комитет, който издигна президента Радев, с което настоящият президент се отказа от това да ползва субсидията на БСП. И изборите бяха спечелени от господин Радев, и това не му попречи той да получи доверието на българските граждани. Има партии без субсидии, които се явиха на сегашните европейски избори и вкараха евродепутати – това е ДСБ, господин Радан Кънев. Въпреки че оттам твърдят, че партиите ще изпаднат в робство на олигархията. Те не получават субсидии две години и въпреки това, вкараха европейски депутат. Не знам откъде са получили финансиране – това е въпрос вече на Закона и на това да покажат как са си направили кампанията. Иначе имаха доста активна кампания – и медийно, и с клипове, и така нататък. заявка, че на местните избори пак през инициативни комитети ще издигате кандидати за кметове, което означава, че няма да ги финансирате през субсидията си. си. Сигурен съм, че Вие не сте дали от Вашата субсидия нито един лев на господин Радев по време на президентските избори! Той беше финансиран от хора от работническата класа, социално слаби и пенсионери. (Реплика от „БСП за България“.) Така че, господин Марков, има ентусиазъм и песента ехти все още! Благодаря.

Благодаря на професор Христов, с когото сме приятели, че всъщност допълни моето изказване. Трябва много да внимаваме какво правим в този парламент, ако искаме да станем интересни. Защото 1992 г., един мач България – Италия, със силен български национален отбор, в спортната зала в Лом бяхме с професор Чирков, Елка Константинова и Стоян Ганев беше препълнена. Хората не ходеха на кино, на мач и на театър – да слушат Великото народно събрание. А какво чуха тук в първата седмица след изборите? Чуха, че някакъв министър на чужда държава е ударил шамар на българското правителство. Ние по този въпрос тук – тези 240 депутати – трябва винаги да сме наясно, че никой чужденец, никой шеф на Европейска комисия, Европейски парламент, президент и премиер не може да раздава шамари

България е единствената страна – искам от трибуната на парламента да изкажа благодарност на всички български журналисти и медии: ние сме в перманентна политическа кампания. Пуснете първа немска ARD, ZDF – втора немска, Рай Уно, първа испанска, никъде няма 365 дни, може би без Коледа и Великден, от сутрин до вечер политика безплатно, във всички медии, до даване на заето. Така че благодаря на българските журналисти, че спестяват пари на държавата. Политизирани са нашите телевизии от сутрин до вечер, всеки си казва каквото го боли. Всеки да си търси идеи, да си търси изпълнители, за да станем по-привлекателни. Дотогава кранчето трябва да бъде спряно. Благодаря Ви, уважаеми господин Марков. Господин Сидеров, заповядайте. Мислех да се оттегля от политиката, да се отдам на по-спокойна дейност, но старият ми съратник и приятел Георги Марков ми напомни, че всъщност не е лошо да има тук някой друг ветеран в тази зала, да припомня какво се е случило. Драги Жоро, мога така да се обърна, аз ще добавя спомена с това как 1990 година, без да съм партиен член на никоя партия, бях кандидат в Белоградчишки едномандатен мажоритарен район срещу Александър Лилов – тогава първия човек в БКП-БСП – за малко да го бия.

помня ги тези времена и те са незаменими като спомен, като емоция. Въпросът е, че всички тези милиони българи, които тогава излизаха, и които буквално ни носеха на ръце, чакаха една промяна, в която да има и справедливост, и социална справедливост, и държава, която да се грижи за народа си. Не че предишната държава не се грижеше, но социализмът вече беше омръзнал, може би управлението на на една прослойка, която наричаха червена буржоазия, а после се оказа, че тя е по-добрият вариант, май за много хора вече е така. Днес какво обсъждаме – да няма субсидии или те да са един лев на глас? Защо се стигна дотам? Много просто – защото два милиона и половина българи гласуваха това да стане така. Два милиона и половина, това е повече от гласовете за ГЕРБ и БСП взети заедно. Не можем да ги пренебрегнем, можем само да се запитаме – защо така искат? Тук чух колеги, които казват: да, хората искат да няма субсидии, партиите са лоши. Защо станаха лоши? Защото не направиха това, което българският народ очакваше от тях – не направихме, защото аз пиша себе си в това число. Да, аз се присъединих по-късно към действащата политика – 2005 г., и да Ви кажа само – моите съратници тук, човека сме от „Атака“, и нашата партия ще гласуваме в подкрепа на предложението на Министерския съвет. Нашата партия от 2005-а до 2009 г. работеше без субсидия за сведение на посрещачите, на всички Вас, драги колеги, го казвам – тъй като бяхме коалиция, две партии мандатоносителки, както при Царя, те присвоиха субсидията и за нас имаше нула лева, нула, не един. Въпреки това през този период Партия „Атака“ вкара трима евродепутати в Европейския парламент, 21 народни представители в българския парламент, аз лично, моя милост, бях на балотаж срещу Георги Първанов през 2006 г. на президентските избори – който е забравил да му припомня – без нито един лев субсидия. Как сме се справяли? Тук, разбира се, е моментът да благодаря на Валери Симеонов и неговата помощ, която той оказваше. Но тя не беше единствената, много хора идваха и предлагаха помощ, защото те чувстваха, че Партия „Атака“ им дава надежда за някаква промяна. Така се случи, че Партия „Атака“ не взе властта в България и не управлява. Така е пожелал народът, така се е случило, няма как да се сърдя на собствения си народ. Но днес ние трябва да отговорим на въпроса: защо хората в България не искат партиите да получават нито един лев даже, нула лева? Впрочем, 2012 г., преди предложението на ДПС, ние сме внасяли тук предложение за нула лева субсидия с уточнението медийното представяне на партиите да бъде безплатно, както и клубове и тази организационна логистика, която е нужна за партийната дейност. Това може и сега да се добави, но в момента ние трябва да приемем това, което българският народ, не господин Борисов, българският народ в лицето на два милиона и половина души е поискал. Не можем да ги зачеркнем и да кажем: не, Вие сте никой, Вашето мнение няма значение. Оттам нататък да работим и да действаме да направим така, че на следващия референдум два милиона и половина българи да кажат: искаме 100 лв. на глас за партиите, защото те тикат България напред. Ако работим както трябва, ще стигнем до този момент. Засега народът казва: не, не искаме да получавате пари! Ами, хайде да се справяме без субсидии! Дали това ще бъде придружено с дарения, дали американска, швейцарска, финландска или някаква друга система, нека да го обмислим, нека наистина за това да има дебати в обществото, но в момента ние сме длъжни да подкрепим искането на два милиона и половина българи да няма субсидия за партиите. И след това да заслужим такива субсидии, че, дето се казва,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Слушам с интерес дебата и виждам колко удобно заиграваме с референдума и с гласа на два милиона и половина български граждани, но никой не разчита, че този глас беше протест срещу политическата система, и че това беше един своеобразен апел на всички български граждани – защо ни държите на дъното на таблицата на доходи и бедност, защо сме най-бедни? Ето това беше гласът на българските граждани. И отговорът е много прост – заради съществуващото политическо лицемерие и, бих казала, цинизъм по начина, по който се решават проблемите на българските граждани, популистки. И днес Вашето решение е абсолютно популистко. Искате да измиете своята съвест защо държите българските граждани и България на дъното на таблицата по доходи и бедност, с едно просто, опростенческо решение – махаме субсидиите. Удобно, но невярно, бих казала. И това ще държи надежда и еуфория в българските граждани една-две години, но с това няма да решите проблемите на бедността, корупцията, ако щете, и всички други проблеми, негативи, които съпровождат 30 години българските граждани. Искам тук да попитам, граждани за европейско развитие, къде Ви е европейското самосъзнание? Защо с лека ръка зачерквате дълъг, болезнен европейски опит за начина, по който функционира политическата система? Къде Ви е европейското самосъзнание с начина, по който предлагате днес да бъде решен един фундаментален, базисен въпрос – как да функционира политическата система в България? С решение на крак, нагло наложено от един човек къде Ви е европейското самосъзнание? В това няма нищо демократично – по начина, по който подхождате, и нищо европейско. Защото, предложено без никакъв дебат, без никакъв анализ как функционира политическата система, кои са дефицитите на политическата система днес, какви биха били последиците от тази Ваша радикална промяна на модела на финансиране, на функциониране на политическата система това губи смисъл. Това е популизъм, бих казала, в действие. Аз искам да Ви попитам: днес без дебат, без да търсите политически консенсус, каква е Вашата цел? Имам един-единствен отговор – в средата на годината, по начина, по който искате да го приложите, нагло и самонадеяно, искате служебна победа на местните избори. Искате служебна победа, защото знаете, че пределът на българските граждани е изчерпан, но, пак казвам, това няма да реши фундаменталните въпроси, което иска днес обществото – защо са на дъното на таблицата 12 години като член на Европейския съюз? Уважаеми граждани за европейско развитие, поне се вслушайте във Вашите партньори, от които бихте могли да почерпите безкраен опит. Защото, пак казвам, с това решение днес, за един час Вие ще зачеркнете дългогодишен болезнен европейски опит и ще зачеркнете онова, към което се стремиха 30 години българските граждани – демокрация, плурализъм,

уважаеми колеги! Уважаема госпожо Лечева, съвсем кратка реплика към Вас и се позовавам тук на статистика. Много е прост отговорът – защо българските граждани имаме толкова много да наваксваме до нашите европейски партньори и приятели, и граждани на Европа по доходи. Защото брутният вътрешен продукт на глава от населението от 1980 г. до 1988 г. е три хиляди долара на глава от населението. След това от 1988 г. до 2002 г., когато голяма част от управлението и извършването на масовата приватизация е в този период, е 4300 долара, и след това може да видим един ръст. Само когато се позовавам на 2009 г., тогава наистина е 6800 долара, до над 8000 долара в последните години! Тогава, когато българската икономика наистина започна реално да работи, тогава се повишават и доходите на българските граждани и в последните четири години се вижда двуцифрен ръст на доходите на населението. И можем тази година да кажем – с устойчивия растеж на брутния вътрешен продукт през последните години, което е близко до 4%, тази година първото тримесечие статистиката е 4,6%. Затова, пак казвам, погледнете какъв ни е бил стартът, какво ни е завещало

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Лечева, в крайна сметка, когато се измерва благосъстоянието на един народ, се измерва и покупателната способност, всеки един

Няма такова голямо раздвояване между най-бедните и най-богатите хора, госпожо Лечева, от това, което е през последните 10 години! Това е истината, която хората трябва да знаят. Да прибавим, че има най много работещи бедни един показател, който е срам за държава – членка на Европейския съюз, когато ние се приближаваме към африканските държави. Ето така се измерва благосъстоянието! Тук трябва да говорим за здравеопазване, дали имаш право на лекарски услуги, на здравни услуги, дали в момента нямаме едни от най-неграмотните деца в света, дали в момента нямаме най-много

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Лечева, Вие пропуснахте още един важен атестат за цяла България, а и за управляващите, и това е оценката на Европейската комисия за България за достъпа до здравеопазване, достъпа до образование или по-скоро липсата на такъв, нивата на корупцията в България, нивата на политическата корупция в България, и на целия този фон – единият лев или премахването на субсидията. Благодаря. Благодаря, господин Попов. Госпожо Лечева, за дуплика, заповядайте. Аз искам да се обърна към дясната страна, европейците в днешния парламент. Може би забравихте, че 2007 г., когато влязохме в Европейския съюз и когато станахме пълноправни членове, бяхме с еднакви икономически показатели с Румъния,

Кажете го на Вашите съграждани, когато ходите по срещите, че румънците днес имат 900 лв. минимална работна заплата, за 12 години членове в Европейския съюз и 10 години от управлението на ГЕРБ. Ето това е най-простият показател,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Много внимателно слушам дебата днес от началото, когато беше даден знак за субсидията за политическите партии. Много внимателно слушам колегите и от дясно, и от ляво, и през цялото време се чудя този смешен плач отляво, който се чува, за какво е. Излезте и си кажете, че искате да задържите 11 лв. субсидия, тъй като, първо, партията Ви е фалирала.

През цялото време, през което ние тук слушаме, говорим за загриженост към българския народ. Госпожо Председател, искам да задам един такъв въпрос. Политическата партия, която тук в момента пледира не знаем за какво, тъй като няма нищо черно на бяло написано, внесено в Народното събрание, слушаме тук реплики, изказвания. Искам да задам един прост въпрос: къде са Вашите пари, защото търсите парите на ГЕРБ? Ние сме добри къщовници, ние сме добри стопани, а Вашите пари къде отидоха? За телевизия, която телевизия е търговско дружество. Не Ви харесва, но е истина. Дадохте пари там, дадохте пари за имоти. Къде са тези пари? Няма ги! Колкото пъти Вие сте били

субсидии, тъй като аз съм съпричастен – не Вие, госпожо Нинова, аз съм съпричастен. Когато създавахме Политическа партия ГЕРБ, да Ви кажа – 2005 г., когато за кмет на София беше издигнат от Инициативен комитет господин Борисов, срещу него се яви не кой да е, а госпожа Татяна Дончева, ако сте забравили, тъй като днес говорим за история в тази зала. Нека да се включа и аз като един от създателите на нашата партия. Татяна Дончева загуби на изборите с 68% от господин Борисов. А кой беше в Инициативния комитет на госпожа Татяна Дончева от БСП? Вие ще се сетите – човекът, който издигна госпожа Корнелия Нинова, няма да говоря с имена. Вие сами ще се сетите. Той беше председател на изборния щаб. Продължавам по-нататък. Тогава без нито един лев спечелихме изборите. След това спечелихме три последователни избора, включително и за евродепутати, и за евродепутати, без нито един лев! Какво иска да покаже това, уважаеми дами и господа? Че не парите в партиите определят каква последователност ще има. Тук много добре беше казано от господин Марков за идеологията и последователността – кога партиите печелят. Партиите не печелят, когато нямат идеи, когато нямат дела, имат само приказки и популизъм. В днешния ден, уважаеми дами и господа, през цялото време Вие говорите, но не казвате на висок глас за какво сте тук и за какво се борите. За едно-единствено нещо – кажете го на глас: запазване на партийната субсидия! Не Ви харесва един лев, внесете за 15 лв.! Внесете, защото партия ГЕРБ е последователна. Тук се говореше и бяха изредени думи като „заиграване“, „съвест“, „бедност“, „корупция“, „популизъм“, „европейско самосъзнание“ – произнесени думи от хора, които тук половината са с материално благосъстояние по-голямо, да не казвам, от всички политически партии, които са отвън

два милиона и половина излизат и казват, голяма част вероятно от Вашите избиратели казват: няма пари – тук беше казано – за образование нямало пари. Да, Политическа партия ГЕРБ направи така, щото да издигне образованието на първо място. Тук беше подхвърлено, така като реплика, между другото, че ние не сме загрижени за образованието.

Моля Ви за тишина,

Господин Гьоков – трета реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да Ви кажа, че тук вдясно сте на път – ама на погрешен път, за начина, по който водите този дебат. Тук въпросът не е защо БСП няма пари, а защо партия ГЕРБ има на депозит 27 милиона и прави кампания, изключително скъпа кампания? Ще Ви кажа – във Велико Търново Вие имахте 63 билборда, ние имахме 3 билборда! С какво плащате кампанията си? Защо държите на депозит, как и с чии пари плащате скъпите си кампании? И пак ще Ви кажа, че сте на път, но на погрешен път, защото бъркате дебата за състоянието и начина, по който да функционира политическата система, с евтин популизъм, като че ли сте на безплатна промоция срещу определени услуги, стоки, действия и решения. Благодаря, госпожо Лечева. Господин Гьоков – трета реплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, аз съм изненадан от Вашата емоционална

Защото господин Манев не ми отговори, но може би Вие ще ми отговорите за сегашните икономически показатели, стигнали ли сме нивата на 2008 г.? За какъв фалит става въпрос, да кажете! Следващият момент. Явно, господин Иванов, съсредоточили и сте стигнали единствено до т. 1 на § 1 от предложението на Министерския съвет, без да имате предвид предложенията на другите политически партии между първо и второ гласуване. Защото питате: за какво се бори БСП? Ами там е написано, господин Иванов, прочетете го и ще видите в по-следващите параграфи

България, помощи за най-бедните в страната. Ето за това се бори, господин Иванов, БСП в случая. Даже сме си го написали, само да има кой да чете!

в това, като искате субсидия от един лев, да върнете тези 27 милиона, които имате на влог и да започнем от равно начало, въпреки че пак няма да е равно началото, защото Вие, както Ви каза и Весела Лечева, изнудвате бизнеса и той Ви финансира кампаниите, дава Ви възможност

На първия, който ми зададе въпрос: когато не достигат политически аргументи, тогава се започва с лични. Затова ще спра до тук, той много добре ще ме разбере. Да провери декларациите. Спирам до тук. Господин Гьоков, в момента говорим за политическите партии.

В тази зала са приемани много закони – едни внасяни от опозицията, които са определяни от управляващите като лоши, или обратно – едни от управляващите, които ние не сме одобрявали. Но поне, откакто аз съм в парламента, ми се струва, че за пръв път в залата се разсъждава, дебатира и ще се приеме закон, срещу когото са всички парламентарни партии. Вижте си позициите и разберете, че всички парламентарно представени партии по същество се изказаха против намаляването на субсидията от 11 лв. Това Това е прецедент в българския парламент. Защо тогава този закон ще бъде приет? Никой не го иска и ще мине. Обяснението е: защото народът го иска. Уважаеми колеги управляващи, всъщност всички без БСП, защото сте в сговор по този закон, ще изразя мнение, че не Ви вярвам и че не това Ви е мотивът. Защото близо два милиона, също българи, искат да им бъдат преизчислени пенсиите и ние многократно Ви го предлагахме, и това мнение на този народ – два милиона пенсионери, за Вас няма значение. Странно е, може би поради отсъствието на господин Цветанов и липса на координация, всички колеги от ГЕРБ днес опровергахте господин Борисов. Изглежда аз ще съм единствената, която днес ще го цитирам и подкрепям. Например задавахте въпроси: кой е казал, че олигарсите ще превземат партията; БСП са фалирали и така нататък? Кой го е казал?! Бойко Борисов! Бойко Борисов. И аз го подкрепям. Тук на 6 юни в парламента той каза, цитирам: „Няма да мине много време и партиите ще станат собственост на бизнесмени.“ Няма да цитирам изказванията на другите лидери, може би само на господин Карадайъ от днес, който каза, че тяхното предложение, ако мога така да го обобщя в едно изречение, е надцакване по популизъм. Щом Вие искате популизъм, и ние – популизъм. Уважаеми колеги, събрали сме се тук да градим държава, да поддържаме правов ред, конституционен ред. Какво правим? Надцакваме се по популизъм, признавате, че бизнесът ще превземе партиите, и въпреки това ще го направите. Явно не е, защото народът го иска, тъй като в други случаи не се съобразявате с народа. Може би е, защото умишлено искате да пуснете бизнеса в политическия живот. Тук ще Ви изтъкна едно противоречие – на тези, които днес решавате това, а това сте ДПС и ГЕРБ, Патриотите са Ви смокиново листо. Само преди два месеца обяснявахте на нас и на българския народ, че трябва да се опростят задълженията на мюфтийството, да се спре външното финансиране и да им се даде държавна субсидия, за да няма външно влияние върху религиите в България. С кои аргументи днес отваряте външното финансиране за партиите и няма ли да бъде това влияние на чужди интереси в България през най-високата класа в България – политическата, която взима решенията, която трябва да гарантира суверенитета на държавата? Уважаеми колеги от ГЕРБ, не си слушате премиера и това е! Изглежда ние повече го следим какво говори. Твърдите, че е спечелил избори без нито един лев и с двата заложени апартамента на Цветанов и Борисов. В същия този ден, в който той каза: „Ей сега бизнесът ще превземе партиите“, каза следното: „За радост, когато бях кандидат и избран за кмет, „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“ спонсорираха кампанията ни“. Външни интереси са спонсорирали ГЕРБ, за да стартира в политиката. Слава Богу, европейски и легитимни, но я си представете, че не са европейски и легитимни?! Защото в този закон, уважаема голяма коалиция от всички партии освен БСП, не слагате никакви ограничения на бизнеса дали да е такъв, който взима обществени поръчки, дали да не дължат данъци на хазната, дали да не са външни интереси, дали да не прокарват някакви други интереси – няма никакви ограничения. Целият свят свободно може да влиза и да инвестира в българските партии. Тези партии на кого ще бъдат верни?! На тези, които ги издържат, за да съществуват и да не умрат или на избирателите, които са ни изпратили тук?! Защо го правите? Пак задавам този въпрос

дъвка за фалита на БСП. И с това не успяхте да смачкате опозицията. (Шум и реплики.) Сега сте решили – финансово наказание, за да унищожите опозицията. Добре, ще се справим, ще оцелеем. Но големият въпрос не е за БСП.

Когато говорите за ДПС, Вие трябва да си припомните управлението заедно с тях – ние досега не сме управлявали с ДПС и няма да го направим никога. (Шум и реплики.) Ние имаме конкретно предложение, което да реши проблема с финансирането на политическите партии в България. Вие отхвърляте това наше предложение и няма да го подкрепите. Тоест Вие не искате да решите проблема, Вие искате да го задълбочите – може би заради личното Ви его или по друга причина. Нямам представа защо го правите, но ако искате наистина да решим този проблем, подкрепете предложението на Искрен Веселинов и група народни представители. Ако говорите, че сте национално отговорен политик, направете го. Излезте и го кажете, направете го. Защо да не го направим? Защото е предложено от нас, а не от Вас ли? А по повод смокиновото листо, Вашето падна на евроизборите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Господин Велчев, заповядайте за втора реплика. Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Нинова, радвам се, че всички Вие следите изказванията на лидера Борисов. Надявам се обаче да си водите записки. Ако сте следили точно неговите изказвания, това значи, че отново се потвърждава Вашето прозвище „госпожа Лъжа“, защото Вие тук току-що... Боли ли?! Току-що от тази трибуна тя изрече лъжи. Аз ще кажа защо го казвам, а тя да ме обори дали е така, или не е така. Говорите за годините, когато ние се явявахме без партия на избори. Вие говорите за времето и споменавате, че господин Борисов е казал, че тогава двете фондации „Конрад Аденауер“ и „Ханс Зайдел“ са ни спонсорирали кампаниите. Това е пълна лъжа – той никога не е казвал това нещо! Първо… (Силен

ДСБ, СДС – десните партии. „Ханс Зайдел“ ни помагаха в смисъл – не в кампаниите, госпожо Председател на БСП, а те по техните закони могат да ни помагат в организирането на кръгли маси, мероприятия, обучение и така нататък. Това в никакъв случай не е подпомагане на кампанията.

Госпожо Нинова, заповядайте за дуплика. След дупликата на госпожа Нинова ще дам половин час почивка. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Господин Велчев, обяснимо е, че не следите моите публични изяви, но потвърждавате още веднъж, че не следите тези на собствения си лидер. Ще Ви припомня само, че го осъдих за изреченото от него „госпожа Лъжа“ и притежавам съдебно решение, че не съм лъгала. Така че, въздържайте се повече от това нещо осъдихме господин Борисов! Дължи ми сума за плащане, така че спрете с „госпожа Лъжа“. Включително го осъдих и за това, че никога не съм била от СДС. Така че, ако обичате, и това не повтаряйте – съдът се произнесе по този въпрос. Сега ще започна от по-елементарното паднало било нашето смокиново листо на евроизборите. Да, с един депутат повече. Единствената партия в България с един депутат в повече. И единствената партия с повече гласове от предишните избори.

За радост тогава „Ханс Зайдел“ и „Конрад Аденауер“ ни спонсорираха в този момент.“ Буквален цитат. И мисля да спрем с този спор – вярвам повече на Борисов, отколкото на Велчев. По същество. Всички повтаряте, че не сме направили предложения.

Уважаеми Патриоти, поканихме ли Ви на разговори и дискусии? ДПС, поканихме ли Ви? Поехме ли тази инициатива? Вие отказахте ли да дойдете да гледаме числа, финанси, възможности, така че да намалим субсидията, защото наистина обществото иска да харчим по-малко пари, но да не правим партиите зависими от мафията? Поканихме ли ви?! Отказахте да дойдете. Поканихте ли ни на Вашите задкулисни разговори? – Тоест пред обществото всичко вече е ясно – събрахте се всички и си го решихте срещу опозицията. Уважаеми колеги, достатъчно днес спорихме и се карахме – къде със сериозни аргументи, къде недотам. Призовавам Ви: дайте да спрем това, да седнем разумно, с аргументи и всички държавнически да решим въпроса – да намалим субсидията, но да не пускаме външни на България вътрешни мафиотски и каквито искате други интереси в политиката на страната. Имаме най-висша цел – първо, суверенитетът на държавата; второ, правовата държава и многопартийната система, така че да отговорят на очакванията на обществото. Можем да го направим. Има решение, стига да има разум. Ако няма, Вие приемате това, което искате, и политическият живот отива в изключително лоша… (Ръкопляскания

Моля Ви да се успокоите и да запазите самообладание. Дадохме Ви възможност да изкажете всички аргументи, макар някои от които да нямат никакво отношение към днешния дебат. Госпожо Нинова, имам Вашето писмо и то е публично, в което ни поканихте да обсъдим размера на субсидията. Това се случи в рамките на предложенията между първо и второ гласуване, каквито Вие не бяхте направили. Какво значи „да обсъдим“?! Трябваше да направите конкретни предложения, да се възползвате от законодателната процедура и тогава да започнем прозрачно обсъждане на Вашите предложения. Не само че не направихте такива, когато ни поканихте, но и впоследствие Вие не направихте никакви предложения. И сега тук, като истински матросовци, браните партийната си субсидия от 11 лв. и това е фактът, който ще стане известен на всички български граждани. (Ръкопляскания